Дами и господа народни представители, съгласно приетата от нас програма за настоящата пленарна седмица днес следва да започнем с Проект за декларация относно ситуацията в Сирия. Вносители са Доброслав Димитров и група народни представители. Предвидена е като точка първа за петъчния ден. Преди това няколко съобщения. На 14 март 2012 г. с вх. № 303-01-11 в Народното събрание е постъпил Отчет за изпълнението на бюджета на Министерството на външните работи за 2011 г. по политики и програми. С писмо на председателя на Народното събрание отчетът е изпратен на Комисията по бюджет и финанси и Комисията по външна политика и отбрана. Материалът е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.

е поискал разрешение за прекъсване на прякото излъчване на парламентарния контрол на 16 март 2012 г., петък, във времето от 12,55 до 14,30 ч. Това се налага поради пряко предаване от Шладминг – Австрия, на финалите от Световната купа по ски алпийски дисциплини. В посоченото време Българската национална телевизия ще излъчва парламентарния контрол по програмата „БНТ свят”. Подобна схема на излъчване на парламентарния контрол е прилагана и в други случаи на подписани договори между телевизията и организацията на световни състезания. В този случай в дух на

повод на Проекта за декларация относно ситуацията в Сирия, разпределен на Комисията по външна политика и отбрана, е постъпило становище от Комисията по външна политика и отбрана, което ще ни бъде предложено от господин Доброслав Димитров.

Господин министър, уважаеми колеги! „СТАНОВИЩЕ относно Проект за декларация относно ситуацията в Сирия, № 254-03-3, внесен от Доброслав Дилянов Димитров и група народни представители на 9 март 2012 г. На свое заседание, проведено на 15 март 2012 г., Комисията по външна политика и отбрана разгледа внесения от Доброслав Димитров и група народни представители проект. Мотивите на вносителите бяха представени. Впоследствие се проведе дискусия, по време на която бяха предложени и обсъдени предложения за изменение и допълнение в текста на декларацията. След приключване на обсъждането се проведе гласуване, в резултат на което с единодушие Комисията по външна политика и отбрана прие следното становище: Предлага на Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 78, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да приеме следния текст за ДЕКЛАРАЦИЯ относно ситуацията в Сирия Народното събрание на Република България, - като подкрепя стремежа и правото на сирийския народ на свобода, демокрация и човешко достойнство в условията на мир и стабилност; - като категорично осъжда продължаващите кръвопролития,

постоянно влошаващата се хуманитарна обстановка в страната, която в някои райони вече придобива измеренията на истинска хуманитарна катастрофа – обсада на значителни части от населението, без достъп до вода, храна, електричество и комуникации; като оценява провеждането на референдум за нова Конституция на Сирия и насрочването на парламентарни избори на фона на нестихващото насилие в страната като напълно неадекватни на ситуацията действия; като подкрепя решимостта на българското правителство да продължи да отстоява позицията си за необходимостта от спазване на човешките права и демократизацията на сирийската държава и общество; като насърчава активното участие на България във всички международни инициативи за прекратяване на насилието, облекчаване на страданията на сирийския народ и намиране на мирно разрешение на настоящата криза, ДЕКЛАРИРА: Настоява за незабавно прекратяване на насилието и осигуряване на хуманитарни коридори до бедстващото население. . Подкрепя засилване на натиска и установяване на ефективни санкции срещу режима, включително прекратяване на всякакви оръжейни доставки.

Подкрепя предложения от Арабската лига план, който предвижда доброволно оттегляне на Башар ал Асад от управлението на страната и осигуряване на мирен преход към демокрация, основана на многопартийна система, зачитане на правата на човека, свобода на медиите. . Подчертава необходимостта всички бъдещи етапи от развитието на Сирия да поставят във фокус защитата на правата на всички сирийски граждани, без оглед на тяхната религиозна, етническа или друга принадлежност. Присъединява се към призивите за подобряване на координацията между опозиционните групи в Сирия и призовава към започването на широк и приобщаващ политически диалог за гарантиране на национално помирение и реални демократични реформи.”

Едва ли можем да изберем по-подходящ момент Народното събрание на България да приеме такава декларация. Бих искал да отбележа, че декларацията не е просто входирана от един народен представител или група народни представители, а е обсъдена и съгласувана с всички политически представени партии в българския парламент. Входирана е от всички, (без една като такава) членове на Комисията по външна политика и отбрана. Откровено благодаря на колегите за диалогичността, с която я съгласувахме и изградихме като текст, тъй като смятам, че такъв акт трябва да бъде на Народното събрание в неговата цялост. Причината за това е, че към днешна дата според данните на ООН повече от 8000 граждани на Сирия са загинали в размириците в последната една година, а още десетки хиляди бедстват и може да ги сполети същата

и да не се присъединим към засилващия се натиск от страна на Обединените нации, от страна на Лигата на арабските държави, Европейския съюз и така нататък, Днес бяха обявени и намеренията на персийските държави да изтеглят своите посланици от Сирия, така че ситуацията там определено не отива към подобрение, а обратното. Смятам, че е от огромно значение за многобройните сирийски граждани, които живеят в България и са

хора имат право на едни съвсем фундаментални човешки права. Смятам, че засилването на международния натиск е от абсолютно необходимо значение не защото не вярвам, че с тази декларация можем да постигнем някакъв реален резултат, но засилването на натиска отвън постепенно, без спиране, ще произведе много важен резултат – ще убеди режима на Асад, че няма бъдеще. Действията, които той в момента извършва явно продължава да се надява, че все пак има начин да предотврати ситуацията, която се развива там. Смятам, че всяко такова действие ще покаже, че бъдещето на този режим

тъй като намирам за абсолютна необходимост да сме единни – тук става дума за защита на човешки права, за прекратяване на насилие и за спасяване наистина на бедстващи хора от това, което им се случва. Умолявам да се

Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, дами и господа народни представители! Прав е господин Димитров – вчера се навърши една година от началото на все по-кървавите протести в Сирия срещу режима на Башар Асад. Сирия се превърна в една от най-размирните и обагрени в кръв страни от региона. На фона на това, което се случва в Сирия, революциите в така наречените страни от Арабската пролет могат да бъдат определени като почти нежни. Ставаме свидетели на наистина ужасяваща картина и в някаква степен на трудно обяснимо търпение към избиването на хиляди цивилни, всъщност над 8000 жертви, над 250 000 души, които са напуснали родните си места. Не за първи път ставаме свидетели на сцени на насилие от телевизионните екрани или фотоснимки. За съжаление, били сме свидетели на подобна кошмарна действителност и в страни от Балканския регион. В това отношение безразличието на обществата или дипломатическата пасивност, прикривани зад поток от думи на международни форуми, издават в някаква степен безсилие. Каквито и да са мотивите за тази относителна дистанцираност, която се проявява в известни случаи, резултатът е катастрофален. Той е катастрофален за

Говоря с известна условност и използвам тези определения, защото на пръв поглед имаме всичко: имаме обсъждане в Съвета за сигурност;

Сцените на насилие, картините с елитни военни части срещу протестиращи граждани не са някакво изключение, което нахлува в и без това изтерзаното ни ежедневие. Те обаче минават някак си като поредния кошмар, който насича времето между телевизионните сериали. Използват се твърде много евфемизми, за да се оправдае или бездействие, или да не се използва истинското определение на случващото се в Сирия Сирия – гражданска война. На практика, когато са мобилизирани и ангажирани елитни бронетанкови и механизирани части срещу цивилни граждани – това е гражданска война. Използват се например изрази „непропорционална употреба на сила”. Чуйте само един израз, който едва ли дава достатъчно добра представа за реалната ситуация. Това е израз, който, прегледах форумите, хората казват, че се използва като „един смокинов лист”, който прикрива различни интереси на страните, които са натоварени с отговорността за вземане на решението. За сметка на това, казват коментаторите, имаме пропорционална употреба на политически трикове.

Уважаеми дами и господа, Парламентарната група на Коалиция за България ще подкрепи проекта за декларация не само заради това, че ние сме сред вносителите на текста на тази декларация. Ще я подкрепим с разбирането, че по този начин ставаме част от общите усилия на българския парламент да се изправи лице в лице с една кошмарна действителност и да се противопоставим на войната и на насилието.

Можем да покажем, че във фокуса на вниманието на народните представители в Четиридесет и първото Народно събрание могат да влязат, и то по един достоен начин, теми и от дневния ред на международната общност. И най-после, ще подкрепим тази декларация с разбирането, че така се присъединяваме към страните, които отхвърлят репресиите, потъпкването на човешкото достойнство, отнемането на човешкия живот и го правим с акт от възможно най-висок ранг, какъвто е декларацията на Народното събрание. Уважаеми дами и господа, мисля, че в тази декларация успяваме да намерим баланса между откровено назоваване на нещата, които се случват в Сирия, и между една необходима за подобни случаи умереност. Намираме баланса между съпричастност и обективен поглед към онова, което се случва в Сирия. струва ми се, че намираме баланса между тревога и хладнокръвно отношение, каквото подхожда на един национален парламент. Призовавам всички народни представители да подкрепим предложения текст за декларация и по този начин не само да изразим разбирането си за необходимата висока степен на съгласие, но и да изразим нашето общо отношение към случващото се в Сирия. Благодаря Ви. Реплики? Няма. За изказване – господин Иван Костов. Заповядайте, господин Костов. Благодаря Ви, господин председател. Господин министър, господа и дами народни представители! От името на Синята коалиция вземам думата, за да изразя подкрепата към декларацията, в създаването на която и ние сме участвали.

Това е рядка практика, за съжаление, на нашето Народно събрание. Ние рядко се събираме и вземаме отношение към външнополитически събития, въпреки, че има много поводи за това. Това е и рядка възможност – да започнат да се възприемат едни и същи ценности от всички страни в залата на Народното събрание. Например да се постави в центъра на вниманието ни и да се утвърждават като основна ценност човешките права и свободи. Това е от изключително значение и заради това приветствам авторите на декларацията. От друга страна, обаче, не съм склонен да се съглася напълно с обстоятелството, че моментът е подходящ за тази декларация. Истината е, че една година ние търпим да се разгарят напреженията в Сирия и да се стигне до днешната гражданска война. Ние можехме да реагираме и по-рано, ако бяхме по-чувствителни. Ние можехме да реагираме в един важен момент, когато се правеше опит да се изработи обща позиция на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации, който щеше да бъде истински умиротворяващ акт на световната общественост. Преди това ние не взехме това отношение, ние не упражнихме този натиск. Не знам защо не сме го направили, но това е отговор, който сигурно трябва да се даде от страна на управляващите.

пропуск. Световната архитектура за сигурност няма друга опорна структура, която да е в състояние да изработи и да наложи такова решение. решение. Ако говорим за това, какво трябва да се декларира и какво трябва да се отстоява, ако има време и възможност, аз бих казал, че трябва да призовем към изработването на общо становище на Съвета за сигурност на за да се посочи път към излизане от тази гражданска война. Накрая, освен казаното от колегата Доброслав Димитров за това, че в България има сирийски граждани, които са се приютили и живеят в нашата страна: искам да знаете всички, че в Хомс има български граждани. българи. По една или друга причина са създали семейства и живеят там. Това е един от градовете, в които има най-много завършили сирийски граждани в български висши училища. По някакъв начин ние сме свързани с тези хора и им дължим една протегната една протегната ръка. Това ще се чуе, ще се разбере, тези хора гледат българска телевизия, гледат как реагира нашата страна. Макар и малко, ще усетят нашата солидарност. Затова да го направим и за тях. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС

Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Парламентарната група на Движението за права и свободи ще подкрепи предложения проект на декларация, защото, както казаха и преждеговорившите, в продължение на една година в Сирия имаме налице хуманитарна катастрофа. Сирийският режим, армията и силите за сигурност избиват мирни граждани, деца, избиват своя

към продължаване на опитите на международната общност под егидата на групата на Кофи за търсене на диалог и решаване по мирен начин и по-точно чрез доброволно оттегляне на Башар Асад от ръководството на държавата. също за важен акцент в декларацията, че България трябва да продължава да бъде активен член и да се присъедини към семейството на приятелите на Сирия, които

Само за един ден границата между Турция и Сирия е прекосена от 1000 бежанци. Само за един ден! На границата между Сирия и Турция се строят палаткови лагери за около 500 хиляди души – така преценява турското правителство, ако продължава

Уважаеми господин председател, господин министър, колеги! Смятам, че декларацията, която ние приемаме една година след започване на кръвопролитията в Сирия, е изключително балансирана като текст. В Комисията по външна политика и отбрана тя бе подкрепена от голямата част от членовете на комисията. Това, което беше изключително важно, е, че и в изработването на текста на тази декларация бе потърсен принципът за това да изразим общата позиция на българския парламент и аз смятам, че ще успеем да го покажем и с гласуването си. Факт е, че Сирия, сирийският народ е приятелски за България. Голяма част от хората, които имат емоционална връзка – говоря тук, у нас, с граждани от Сирия, непрекъснато се притесняват от развитието на хуманитарната обстановка в Сирия. Има нещо, което нас ни притеснява и на първо място това е, че не се вижда вариантът, формулата, формулата, по която да бъде прекратено насилието в Сирия. Все повече сирийски граждани се превръщат в бежанци, все повече сирийски граждани напускат родината си, а от друга страна, бъдещето в Сирия изглежда несигурно. Изглежда несигурно за сегашната власт, която е изцапала ръцете си в кръв, изглежда несигурно обаче и за представителите на опозицията, които са раздирани от противоречия помежду си. В този смисъл искам да изразя от тази трибуна надеждата си, че когато в Сирия нещата се успокоят, голямото християнско малцинство в Сирия няма да бъде подложено на гонения, каквито се случиха след Арабската пролет в Египет. Искам да вярвам, че Сирия ще избере категорично пътя на демократичното си развитие, че Сирия и сирийският народ ще намерят в принципите принципите на демокрацията залог за просперитет на страната си, защото всички ние си даваме сметка, че в Сирия се намират едни от най-големите паметници на културата, които хилядолетната човешка история е сътворила. Те трябва да бъдат достояние на всички нас, които искаме да отидем и да посетим тази държава, и да се чувстваме достатъчно спокойни. На първо място, обаче спокойни трябва да бъдат гражданите на Сирия. Затова аз имам поръчение от колегите си – останалите независими народни представители, да заявя, че ние ще подкрепим текста на декларацията така, както е представен в залата. Благодаря.

Уважаема госпожо председател на Народното събрание, уважаеми дами и господа народни представители! Вчера се навърши една година от началото на сирийската революция. За разлика от Тунис, Египет, Либия и Йемен протестите в Сирия започнаха не с искане за сваляне на режима, а с търсене на справедливост от група почернени родители за смъртта на техните деца. Режимът обаче отговори на тези искания с репресии и с насилие. За една година, както вече беше казано, близо 10 хиляди сирийци загубиха живота си поне 500 от тях са деца, повече от 200 хиляди сирийци бяха принудени да напуснат домовете си, а 30 хиляди потърсиха убежище в Йордания, в Ливан и в Турция. Докато днес българският парламент заседава, в градове като Хомс продължава артилерийския обстрел. Докато международната група „Приятели на сирийския народ” заседаваше, в Сирия продължи артилерийския обстрел срещу други градове и болници по територията на цяла Сирия. В последните 48 часа цели градове бяха прочистени от силите на режима, не от представителите на опозицията, а от мирните сирийски граждани, които искаха и продължават да искат само едно – това, което всички ние имаме в свободния демократичен свят. през 90-те години България, българският парламент и българското общество бяха изправени пред дилемата, която постави пред нас разпадането на бивша Югославия, включително и моралната дилема дали да застанем на страната на етническото прочистване, или да се противопоставим на етническото прочистване, да се противопоставим на разделението на базата на етнос и религия. Българският парламент, българското правителство и българското общество тогава взеха правилното решение – България беше сред страните, които застанаха на страната на единението, на разбирателството и каза категорично „не” на противопоставянето и етническото прочистване. Днес за Сирия сме поставени пред подобен избор. През последните седмици светът научи ужасяващи факти за извършените от режима сериозни мащабни нарушения на правата на човека. Независимата анкетна комисия на Съвета на правата на човека на ООН окачестви деянията на режима спрямо собствения му народ като престъпление срещу човечеството. Само преди дни бе разкрито потресаващо брутално убийство на 47 деца и жени. Това насилие е напълно неприемливо и трябва да бъде прекратено незабавно. Тук искам да изразя несъгласието си с две тези, които чух до момента. Първо, не искам да говорим за гражданска война в Сирия. Не може да наречем гражданска война агресията на силите за сигурност на правителството, на режима срещу собствения му народ. Това не е война, това е клане! Второ, искам всички да сме наясно, че Република Българя през последната една година беше и продължава да бъде сред водещите страни, да не кажа водещата страна, в Европейския съюз по отношение на дебата за Сирия. март миналата година България изпрати писмо до всички страни – членки на Европейския съюз, предупреждавайки накъде отива ситуацията в Сирия. Последният опит за намиране на мирен изход от кризата по пътя на реформите беше направен от Република България през месец април миналата година. За съжаление впоследствие всички наши, европейски и на нашите арабски приятели опити за намиране на приемлив изход за режима – прекратяване на насилието, бяха неуспешни. За най-голямо съжаление на всички нас ветото наложено от Русия и Китай на Резолюцията в Съвета за сигурност по въпроса за Сирия даде зелена светлина на сирийския режим не само да продължи с насилието, а да го ожесточи. Тежката кризисна ситуация в момента придобива измеренията и на хуманитарна катастрофа. През последната седмица страната беше посетена от заместник-генералния секретар на ООН по хуманитарните въпроси госпожа Валери Амос и бившия генерален секретар и настоящ специален представител на ООН и Лигата на арабските държави Кофи Анан. Те продължават опитите на международната общност да се намери спешен изход от кризата. Преди месец Общото събрание на ООН подкрепи с огромно мнозинство резолюция, с която демонстрира, че отхвърля насилието и заяви своята воля за незабавно прекратяване страданията на сирийския народ. Уважаеми дами и господа, вече цяла година сирийският народ заплаща за законния си стремеж към достоен живот и сигурност с хиляди цивилни жертви. Режимът на Башар ал Асад доказа, че е неспособен да защити основните права на собствените си съграждани. Неговото управление изгуби легитимност. Време е той да се оттегли от власт и да даде път на широк политически диалог за истински реформи. България е активен участник в обединените усилия на европейските, арабските страни и цялата международна общност, целящи да защитят основните права на сирийския народ и общочовешките ценности, каквито са правото на живот и свобода. Тази наша позиция следва да бъде заявена от най-високата трибуна – българския парламент. Искам категорично да приветствам инициативата на българския парламент, на всички парламентарни групи и лично на всички народни представители, които застанаха зад инициативата за тези декларация днес. Уважаеми дами и господа, всяко общество в своята история има своите високи и своите ниски моменти. Висок момент в нашата съвременна история е колективното усилие на българските граждани да спасят своето еврейско малцинство от преследването на нацистите. Нисък, за съжаление, момент в нашата история е организираният в последните години на комунистическия режим така наречен Възродителен процес или етническото прочистване на нашите съграждани от турски произход. За радост, за гордост на всички нас – граждани на Република България, този процес беше категорично осъден от българското общество. Затова днес съм сигурен, че със съгласието, което българското Народно събрание ще покаже по тази ключова за международната сигурност, за морала на международната общност и за бъдещето на отношенията между нашата страна и приятелите ни от арабския свят декларация, сигурен съм, че с решението си днес да подкрепите с консенсус тази декларация българското Народно събрание ще бъде на онази висота, която очакват не само нашите съграждани, но която е достойна и е пример за всички страни в Европейския съюз. Благодаря Ви.

господин министър, дами и господа народни представители! Необходимо е някой ден Народното събрание на Република България да започне да разсъждава самостоятелно, защото тук, в залата има хора, които още помнят, помним как попълвахме декларации в защита на Анджела Дейвис като деца, пионерчета и комсомолци. Москва, каквото кажеше Москва, трябваше да се изпълни в България. Българските пионерчета трябваше да подпишат, че искат свобода за Анджела Дейвис, но каква е тя, какво е направила, не беше ясно. Въпросът беше, че американското правителство е лошо и то трябва да освободи Анджела Дейвис. По същия начин сега директивите идват от Вашингтон. Държавният секретар на Щатите беше тук наскоро и тя много определено даде директива да се подготви плацдарм за нападение срещу Иран и Сирия. Българското послушно правителство козирува, казва „да” и внася в парламента тази декларация, която ни напомня на пионерско, комсомолско изявление от 60-те години на XX-ия век. Каква е работата на България да взема отношение кой трябва да управлява в Сирия, господин външен министър? Това, което преди малко заявихте – че трябва да си ходи държавният ръководител на Сирия, е недопустимо в дипломацията. Недопустимо е една държава да се меси във вътрешните работи на друга държава и да определя кой да я управлява. Колкото до ситуацията в Сирия – какво точно става, какво е насилието, от коя страна идва и кои са жертвите, позволете ми да се усъмня в източниците на информация, които имате, господин Младенов.

наричани авторитетни източници на информация, които лъжеха за жертви от страна на мюсюлманското население, само и само да бъде сатанизирана сръбската православна нация.

защото искат да се върнат в своите села. Трябваше обаче да бъде представено, че всички те бягат от сръбската инвазия и агресия. Тези албанци вървяха в неправилната посока според НАТО и затова бяха атакувани от същите самолети, които разрушаваха и православните църкви. Ето това е двойната игра и двойните стандарти на голямата геополитическа игра, с която ние от „Атака” не сме съгласни категорично! Не приемаме така – на доверие, информация, която е възможно да е дезинформация. Господин Младенов, нима дезинформацията за Ирак не беше факт!? Нима Ирак не беше обявен като държава, в която е имало оръжие за масово поразяване, а след това се оказа, че няма такова. „О, сори” каза американският президент. Е, и какво?! Това „сори” струваше стотици хиляди човешки животи. Това „сори” струваше и български човешки животи, защото изпратихме войници там. Сега се готвите да изпратите войници или да давате подкрепа за нападенията срещу Сирия. Признайте си, защото това е смисълът на тази декларация! Ние в такова нещо не можем да участваме – казваме го ясно и категорично. Ако ще се приема декларация против насилието, против което насилие сме категорично,

се декларира, че България няма да участва със свои военни сили, ако той се разрасне. Страната ни няма да предостави територията си и няма да оказва логистична подкрепа на организации и трети държави, ангажирани с военно разрешаване на евентуален конфликт.” този текст да влезе, ако искате да имаме някаква стойностна декларация. Задължително е този текст да влезе в нея, за да имаме самочувствието, че сме национален парламент, а не придатък към

Тази двойна игра ние я знаем, господин Младенов! Муамар Кадафи също беше ръководител, с който Западът търгуваше прекрасно. Щатите му продаваха „Боинг” и технологии, но изведнъж той стана лош и разбуниха нещата, разбуниха нещата, за да има бунтове и да се каже, че този диктатор трябва да падне. Диктатор е, разбира се, но защо търгувахте с него? Говоря за Запада – за Франция, за Италия, за Щатите. В заключение искам да кажа, че това, което сега поетично се обявява за Арабска пролет в тези държави, е една голяма измама, уважаеми дами и господа народни представители. Защото на мястото на предишното правителство в Египет кои дойдоха на власт? – ислямисти, „Мюсюлмански братя”, терористични мюсюлмански организации, изповядващи и практикуващи радикален ислям, които заплашват света. Те дойдоха на власт в резултат на така наречената от Вас Арабска пролет. Това не е никаква Арабска пролет, това е

накрая решите, че диктаторът там е паднал, за да дойдат кои – ислямистите-терористи. Нали сме срещу тях?! Нали те взривиха кулите близнаци в Ню Йорк?! Дайте да се определим: радикалния ислям ли подкрепяме, или или не?! Моля Ви за по-задълбочено, по-пълноценно и по-обективно подхождане към въпроси, които са изключително важни и които могат да въвлекат България във военни действия, защото това се предвижда от правителството на България да стане – да подкрепяме военно, логистично и с всички други възможни средства един въоръжен конфликт, нападение срещу държави като Иран и Сирия. Ние сме против такова участие на България. Госпожо председател, моля Ви, пак се обръщам към Вас, да включите този текст в

Благодаря, госпожо председател. Народните представители от „Ред, законност и справедливост” ще подкрепят Проекта за декларация. Тъй като тук на няколко пъти се споменаваше арабската пролет, все пак да припомня накратко как започна тази Арабска пролет, чийто пореден епизод наблюдаваме в момента в Сирия. Това, което се случва и което предстои да се случи в Сирия, всъщност е последствие от един саможертвен акт на студент в Тунис, който беше изкарал да продава плодове на една сергия и един полицай му беше ударил шамар, поради което този студент отиде пред полицейското управление и се самозапали. След това тежко ранен беше в болницата и тогавашният президент на Тунис отиде на крака в болницата при този студент, целият омотан в бинтове. Това се даде по телевизията и народът на Тунис въстана и събори всъщност един режим, който се смяташе за най-стабилния в целия арабски свят. Тоест, Арабската пролет, дами и господа, в никакъв случай не е в резултат на някакви етнически, расови или религиозни противопоставяния или процеси. Арабската пролет започна заради нещо много по-важно. И тук аз съм съгласен с министър Младенов Арабската пролет започна заради това, че хората искаха да защитят своите права за чест и лично достойнство. Режимите, които управляваха в споменатите държави, включително и в Сирия, погазват именно правата за чест и лично достойнство. А това са най-важните човешки права. Те стоят над расата, над народността и над религията. И ние в България имаме също един сериозен опит с това. Подкрепяме от РЗС тази декларация с ясното съзнание, колко е сложен конфликтът в Близкия Изток. Но ние разбираме и затова подкрепяме декларацията, че падането на режима на Башар Асад всъщност реши един много сложен пъзел в целия Близък Изток. Защото тук са намесени не само интересите на определени слоеве в Сирия, но разрешението на този конфликт ще рефлектира и върху разрешаването на някои проблеми и в Ливан, и в ивицата Газа. Действително Сирия е страна, която има един пъстър етнически и религиозен характер – около 10% от населението са кюрди в североизточната част на страната, около 10% от населението са християни. Що се отнася до арабите, в мнозинството си те са сунити. Докато Башар Асад, ползвайки се с подкрепата на Иран, спада към един шиитски клан. Така че, интересното тук е, че опозицията – това, което ние възприемаме като опозиция в Сирия, всъщност е едно мнозинство, което се противопоставя на един шиитски клан. Неслучайно Турция също има една нова активна политика в тази област, включително за подкрепа на групировката „Хамас” в Ивицата Газа. А палестинците в Ивицата Газа, не забравяйте, че са сунити. Както са сунити и населението на Република Турция, както са сунити и турското малцинство в Република България. Следователно, разрешаването на конфликта в Сирия, което може да стане единствено чрез падането на режима на Башар Асад, всъщност ще доведе до едно умиротворяване на целия район, защото високопоставени представители на движението „Хамас” заявиха вече, че при евентуален конфликт между Израел и Иран те няма да нападат Израел. Забележете, това за първи път се казва в Близкия Изток. Следователно, ние бихме искали, подкрепяйки тази декларация, да се надяваме, че в скоро време чрез падането на режима на Башар Асад целият регион ще бъде умиротворен, включително и чрез някои позитивни промени в Ливан, където групировката „Хисбула”,

Други народни представители, желаещи да вземат отношение? ЕМИЛ ВАСИЛЕВ: Прощавайте! Само да добавя, госпожо председател, нещо важно – РЗС е вносител на една декларация, която заклеймява ядрената програма на Иран. Ние се надяваме, че следващата седмица парламентът единодушно ще подкрепи и тази декларация. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Това е друга тема, извън тази, която дискутираме. Други народни представители желаят ли да вземат отношение по Проекта за декларация? Не виждам заявки. Закривам дискусията. Каня всички народни представители да заемат местата си в пленарната зала, тъй като предстои гласуване Първо, поставям на гласуване предложението, което беше направено от народния представител Волен Сидеров. То е единственото предложение за допълнение и промяна в основния текст на проекта, който ни беше предложен от Комисията по външна политика и отбрана. Предложението е следното: „Призовава за разрешаване на конфликта по мирен начин и декларира, че България няма да участва със свои военни сили, ако той се разрасне, страната ни няма да предоставя територията си и няма да оказва логистична подкрепа на организации и трети държави, ангажирани с военно разрешаване на евентуален конфликт.” Моля, гласувайте това предложение на господин Сидеров.

Предлагам да се прегласува нашето предложение и се обръщам към народните представители. Гласуването „против” и „въздържал се”, което също е „против” означава, че всеки, който е натиснал тези две копчета – „против” и „въздържал се”, това България да участва във война срещу Сирия – да предостави територия, да предостави логистика и всичко останало. Това означава. Нищо друго. Така ще бъде изтълкувано, така ще остане в историята. Така че си направете сметка, дами и господа, все пак

от председателя на Комисията по външна политика и отбрана Доброслав Димитров, тоест текстът, който се съдържа в становището на комисията. Текстът беше Текстът беше прочетен. Затова няма да го чета втори път.

единодушен вот. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Процедура – господин Главчев, заповядайте. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, от името на Парламентарната група искам почивка до започване на парламентарния контрол.

Ръководството на Народното събрание, изчитайки подробно чл. 54, ал. 2, който, ако искате ще прочета подробно, консултирахме се – може. Това е прекъсване, което е свързано